Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа колеги! През последните седмици въпросите, които заслужават вниманието на парламентарните групи и изискват отношение нарастват непрекъснато и в проблемите на разноговоренето за дефицита за 2009 г., липсата на желание на изпълнителната власт да даде адекватни обяснения за неизпълнението на важни приходни части от бюджета. Отношението на председателя на Народното събрание към опозицията, но явно ще трябва да изчакаме, защото тя днес е на Конференция за правата и отговорностите на опозицията в Кипър, и се надяваме да почерпи добър опит. Днес, думата ни, уважаеми дами и господа, е за това дали сме солидарни с българските общини. Кризата е навсякъде – всяко българско село, във всеки град. Бичът на безработицата не прощава. По-тежка обаче днес за хората е липсата на ясна перспектива. Няма гаранции за пенсионерите в малките села, че ще могат да изживеят спокойно дните си. Няма сигурност за хората от средната възраст, че ще могат да си осигурят достойни старини. Няма надежда за всички млади семейства, че ще имат възможността да отгледат и образоват пълноценно децата си. Днес е важно обаче да има справедливост в разпределението на тежестите и ограниченията от кризата. Не просто математическо разпределение, а такова, което да отчита тежестта, която може да бъде понесена, която да предвиди последствията за социалната и човешка уязвимост. Справедливост, която да дава и шанс на онези, които са енергични, предприемчиви и можещи, да станат моторите, които отново ще задвижат развитието на България. Общините са фундаментът на нашата държава. Те не просто са част от конституционната форма на управление в България. Те са онези естествени места, където живеят, работят и израстват малките социални общества, които формират българската нация. Затова днес, ако се мисли елементарно, че пак и отново става дума само за пари – ще сгрешим. Ние настояваме да дадем сигурност и енергия за всяка една малка общност, всяко едно малко село и малък български град, за да можем утре честно да поискаме от българската нация заедно и с общи усилия, с общи лишения да изведем България към по-добро! Днес сме на кръстопът. Да се поддадем ли на „счетоводните изкушения” да не виждаме зад орязаните числа за българските общини лицата на хората; да подтиснем ли човешката си солидарност, точно тогава, когато тя е най-необходима; да намерим ли алиби за съвестта си, че днес просто е така и няма друг изход?! Ако искаме да не бъдем просто „счетоводители на кризата”, не трябва да допуснем това. Трябва да разберем, че когато финансирането на общините намалява от 4,7 млрд. лв. за миналата 2009 г. на около 3,5 млрд. лв. за настоящата 2010 г., ние не просто съкращаваме разходи, а лишаваме младите семейства от детски ясли, учениците – от медицинско обслужване в училищата, загасяме последни огнища на културата в малките села – българските читалища. Трябва да знаем, че когато правим избор пред полицейския участък за сметка на читалищата, ние се превръщаме от будители в охранители. Когато даваме предимство на големите градове за сметка на малките населени места, ние не просто губим територии, а губим потенциал за развитие на страната. Не трябва да забравяме, че когато няма пари за зимно поддържане и социален патронаж, всъщност прекъсваме връзките между хората. Днес, най-малко искаме да противопоставяме различните браншове, сектори и гилдии, но трябва да сме наясно и честно да си го кажем, че българските общини са един от малкото възможни мотори на новото ни развитие. Те са мястото, където ще дойдат бъдещите инвеститори, те ще осигурят на България най-добро използване на европейските фондове. Затова днес, когато те са затруднени, когато ги натоварихме с нови задължения да осигурят съфинансиране по тези програми, без да им осигурим допълнителен източник, е честно да не ги товарим повече. Трябва ни разум и търпение да разберем, че ако те имат възможността и свободата да работят по европейските програми и усвоят средствата по тях, те ще осигурят немалко допълнителни приходи в бюджета. Ако не им съкратим тези допълнителни 138 млн. лв. те ще бъдат в състояние до края на годината да усвоят минимум 500 млн. лв. по европейските програми. На пръв поглед подходът в предлаганото намаление на субсидиите на общините в актуализацията на бюджета изглежда справедлив. На всички се съкращават 15% от общата изравнителна субсидия и капиталовите разходи. Истината обаче, колеги, е съвсем различна. За малките и средните общини това съкращение е в пъти по-голямо като дял в общите им бюджети в сравнение с големите общини. Още повече, че намалението на собствените приходи на общините отново засяга преди всичко тежко малките и средни общини. Така се получава, че ако за Столична община общото намаление на бюджета е около 4%, то за общини като Грамада и Ковачевци е 13%. Нарастващата безработица е още един сериозен аргумент, че не бива да съкращаваме допълнително субсидиите за общините. Над сто хиляди български граждани загубиха през последните месеци своята работа, а други десетки хиляди се върнаха в България Всички те днес са в българските общини и ние имаме дълг към тях. Нека подадем ръка на общините, за да бъдат в състояние те да подадат ръка на тези хора. Нека все пак им оставим финансови възможности, за да могат да осигурят, макар и временни работни места. Затова са нужни и солидарност, и пари. Българският парламент е показал, че в тежки времена е съумявал да бъде на висотата на националните ценности. Нека заедно покажем, че над политическите ни пристрастия стоят интересите на хората. Тези наши съграждани живеят и работят в българските общини. Когато помагаме на общините днес, ще помогнем и на нашите съграждани. Парламентарната група на Коалиция за България излиза с инициатива – „Да не намаляваме допълнително финансирането на общините”. Нека им спестим нови тежести и те ще се отблагодарят със своя труд – не на нас, а на България! Продължаваме с парламентарния контрол. Въпроси и питания към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов. Започваме с въпрос от народния представител Четин Хюсеин Казак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 Именно като продължение на този апел, който чухме преди малко за помощ към общините, е и моят въпрос към онази огромна част от тях, които са разположени в така наречените селски райони и за които специфично е предназначена Програмата за развитие на селските райони.

Неслучайно, когато се определяше Националната референтна рамка, беше предвидена специална програма, наречена Програма за развитие на селските райони, чрез използването на европейските фондове да направи възможно в тези райони да се провежда активна политика за подпомагане.

и по-специално по мерките 321 и 322? Има ли забавяне на процеса? Спазват ли се сроковете за одобрение и договориране на проектите? Има ли осигурено финансиране за вече внесените проекти на общините и по-специално националното доплащане към еврофондовете? Благодаря.

Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, уважаеми господин Казак! Анализът на състоянието на степента на обработката на проекти по Мярка 321, а именно основни услуги за населението и икономиката в селските райони, постъпили в Държавен фонд „Земеделие” през първия период на прием от 1 септември 2008 г. до 15 май 2009 г. показва, че има сключени договори с 67 общини и 1 читалище, като одобрените проекти са 109 на стойност 341 млн. лв. от общо постъпилите 443 заявления за подпомагане. Одобрените и договорирани проекти са оценени от 50 до 100 точки по Таблицата за оценка. Към момента се разглеждат всички 111 проектни предложения, оценени с 40 точки по Таблицата за оценка, чиято обща стойност е 407 млн. Има осигурен финансов ресурс за 12 проекта на 10 общини, рамкирани с 40 точки, които следва да бъдат предложени за одобрение, от които 7 са на общини, неподпомагани до този момент. През втория период на прием - от 15 юли до 15 септември 2009 г., по Мярка 321 постъпили 68 заявления за подпомагане на стойност 245 милиона. Определеният бюджет за този период по мярката е 102 милиона. Съгласно последните изменения в Наредба № 25 всяка община може да кандидатства, при условие че е подала заявка за окончателно плащане при наличието на предходен проект, поради което подадените проектни предложения от общини, които вече имат сключени договори, ще бъдат отхвърлени. По Мярка 322, а именно „Обновяване и развитие на населените места”, през така наречения първи прозорец, обхващащ периода от 1 септември 2008 г. до 15 май 2009 г., са постъпили 249 заявления за подпомагане. Наличният бюджет за този период е в размер на 204 милиона, като вече са сключени 144 договора с 85 общини, едно читалище и две мюсюлмански общности на стойност 160 милиона. Одобрените проектни предложения са оценени с 40 и повече точки по таблицата за оценка. Към момента остатъчният бюджет по мярката е в размер от 43 милиона и се разглеждат всички проектни предложения, оценени с 30 и по-малко точки по таблицата, общо 47 броя, чиято обща стойност е 74 милиона. По отношение на приетите проекти през втория период на приема от 15 юни до 15 септември 2009 г. по Мярка 322, данните сочат, че при наличен бюджет от 80 милиона, след последните промени в Наредба № 24, съгласно която всяка община може да кандидатства, при условие че е подала заявка за окончателно плащане при наличието на предходен проект, следва да бъдат разгледани 31 заявления за подпомагане на 21 общини, несключили договори до момента, и на един манастир. Уважаеми господин Казак, основните проблеми, довели до забавянето на процеса на договаряне на подадените заявления за подпомагане, са свързани с наличието на съществени пропуски в нормативната уредба, касаещи прилагането на мерките по Програмата за развитието на селските райони. На практика тези пропуски са довели до обективна невъзможност на експертите от Разплащателната агенция да вземат крайно решение за одобрение или отхвърляне на подадените заявления, с което са способствали за посоченото забавяне. В допълнение на това - добре планираният пример по отваряне и затваряне на периодите за подаване на заявленията за подпомагане, както и недостатъчният административен капацитет, са довели до допълнително натрупване на заявления и удължаване срока за тяхното обработване. Искам да подчертая, че вече са налице промени в нормативната уредба. Още от 9 февруари влязоха в сила измененията на Наредба № 24 и Наредба № 25, с които увеличихме авансовите плащания на проектите от 20 на 50%. В тази връзка вече имаме извършени плащания по 174 общински проекта в размер на 147 млн. лв. Също така с Постановление № 81 на Министерския съвет от 23 април държавата задели 70 млн. лв. за финансиране на разходите за ДДС на общините по одобрените им проекти, които средства са предвидени в проектите за изменение на Закона за държавния бюджет, който се разглежда в момента в Народното събрание. И не на последно място – служителите на Разплащателната агенция вече планират стриктно графиците за прием по отваряне и затваряне на периодите за подаване на заявления, като по този начин сме уверени, че ще преодолеем натрупаните закъснения. В тази връзка искам да ви уведомя, че третият период за прием на проекти по общинските мерки ще бъде отворен от 1 до 30 септември т.г. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За реплика давам думата на народния представител Четин Казак. Благодаря. Уважаеми господин председател, колеги! Уважаеми господин министър, аз Ви благодаря най-напред, че открито признахте наличието на забавяне, и то значително забавяне в изпълнението на Програмата за развитие на селските райони, и по-специално за двете публични мерки, касаещи общините. Искам да напомня на уважаемите колеги, че от общо 3,2 млрд. евро за цялата Програма за развитие на селските райони, по двете мерки България може потенциално да получи евросредства на стойност по едната програма – 412 млн. евро, а по другата – 208 млн. евро. Това са пари, които потенциално са предназначени за общините в селските райони. За съжаление, към момента, съгласно актуализираната справка, която се намира в сайта на самия фонд „Земеделие”, се оказва, че сме усвоили по едната мярка едва 71 млн. лв., а по другата – едва 68 млн. лв.

забавянето касае не само даването на отговор „да” или „не” за одобрението по принцип на проектите на общините, а дори общини, на които са одобрени проекти по принцип, вече с месеци, а някои почти година, очакват одобрение на тръжните процедури, за да могат да стартират. Затова аз Ви питам, господин министър: как ще подобрите административния капацитет и на фонд „Земеделие”, и на Разплащателната агенция - както на централно, така и на местно ниво, след като проведохте редица мерки в началото на мандата, при които уволнихте подготвени специалисти, с което

По отношение цифрите, които цитирахте, сигурно те също са от времето на вашата администрация, защото аз преди малко казах, че само авансовите средства, които сме изплатили в момента, вследствие на това, че вдигнахме авансовото плащане от 20 на 50%, са близо 150 милиона, и то в рамките на няколко месеца. ЧЕТИН КАЗАК При средно за България 3,8% усвояемост по всички оперативни програми или европейски средства, Програмата за развитие на селските райони само за около шест месеца направи вече над 30% договориране и, забележете, над 15% усвояемост на средствата. От усвоени около милиард и 400 въобще европейски средства, около 850 са по тази програма. Така че не приемам упреци за дейността в момента на програмата. Всичко, което говорих като пропуски по време на отварянето на прозорците, се е случило през 2008 г. и началото на 2009 г. Така че в момента работим максимално. Наистина този шанс, който имат селските общини с тази програма, ще може да бъде използван максимално. Благодаря. Преминаваме към питане на народния представител Йордан Иванов Бакалов относно Стратегията за развитие на поливното земеделие в България.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 изградените поливни площи в България са около 7 млн. 500 хил. дка, като годни за поливане са около 5 млн. 400 хил. дка. Информацията е от 2001 г. и никое правителство след това не е актуализирало тази информация и тези данни. През последните години, въпреки безплатните поливки,

говорим за гравитачно подавана вода. Изпълнителната агенция по хидромелиорации е безспорен бенефициент по двете мерки 125 и 126 от програмите за развитие на селските райони, които трябва да стартират от догодина.

Ето защо, уважаеми господин министър, и с изложеното по-горе, моето питане към Вас е: има ли стратегия в повереното Ви министерство за развитие на поливното земеделие в България и защо Вие закривате

Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Бакалов, под ръководството на Министерството на околната среда и водите започва разработване на Национална стратегия за развитие на водния сектор до 2020 г. Министерството на земеделието и храните и „Напоителни системи” ЕАД ще вземат участие в работата по тази национална стратегия. След приемането на Националната стратегия за водния сектор подробно ще се разработи и частта за хидромелиорациите в техния обхват на доставка на вода за напояване, предпазване от заливане и наводнение и подобряване на почвеното плодородие. Имайки предвид липсата на актуални данни за състоянието на хидромелиоративния фонд във фазата на подготовка на изготвяне на Стратегията за хидромелиорацията, предстои да бъдат извършени много важни дейности по преброяване на наличния хидромелиоративен фонд и поливните площи, оценка за потенциалната възможност на напоителните системи и полета, оценка на потребителите от изграждането на нови напоителни системи и полета, оценка на техническото състояние и функционалната готовност на системите за предпазване от вредното въздействие на водите, оценка на потребностите от изграждане на нови съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите. По отношение на втората част от питането Ви, искам да Ви уверя, че със закриването на Изпълнителната агенция по хидромелиорации не се създават предпоставки за провал на поливния сезон, тъй като реалната дейност по доставка на вода се извършва не от Агенцията по хидромелиорации, а от три търговски дружества към Министерството на земеделието и храните, които продължават да работят. Това са: „Напоителни системи” ЕАД, София, „Хидромелиорации – Севлиево” ЕАД, гр. Севлиево и „Земинвест” ЕАД, гр. София. Основната дейност на трите дружества е стопанисването и поддържането на хидромелиоративните съоръжения в страната, изградени с държавни средства към Министерството на земеделието и храните. В капитала на трите еднолични дружества в момента на тяхното регистриране са включени всички хидромелиоративни обекти в страната, изградени с държавни средства, в това число съоръженията и системите за доставка на вода, както и съоръженията и системите за предпазване от вредното въздействие на водите, корекции на реки, предпазни диги, отводнителни системи. В периода от 1998 до края на 2004 г. държавата ежегодно е отделяла средства за субсидиране на услугата доставка на вода за напояване от трите дружества, за които вече споменах. Това е извършвано като пряка субсидия за запазване на цената в приемливи граници, средствата за подготовка на съоръженията за поливния сезон, средства за охрана на годните неработещи съоръжения и други. След 31 декември 2004 г. държавните средства за субсидиране на услугата и охрана на годните неработещи съоръжения не се предоставят и разходите за дейността следва да се включат в цената на услугата доставка на вода за напояване. Цитираната от Вас цена през 2001 г. – 0,04 лв. на кубически метър, е субсидирана с държавни средства, като водоползвателите са заплащали под 20% от реалната себестойност на услугата. След 2004 г. предложените цени от доставчиците, одобрени със заповед на министъра на земеделието и храните, покриват само себестойността на услугата, без никаква печалба за дружествата. В одобрената от министерството заповед за настоящия поливен сезон е включена и клауза, която позволява при набиране на заявки над прогнозираните цената на услугата да бъде съобразена с реалното положение. С други думи, при увеличаване на обема на доставяните води цената на услугата ще бъде намалена до размер, покриващ реално направените разходи. Тази клауза е решена да се прилага на регионално ниво, с което считам, че ще се създадат предпоставки за увеличаване на размера на поливните площи. Уважаеми господин Бакалов, опасност от провал на поливния сезон може да има, само ако не е налице необходимата вода или съоръжението не работи. Към момента в язовирите, стопанисвани и управлявани от „Напоителни системи”, са налице 2,2 милиарда кубически метра вода при 1,5 милиарда кубически метра през миналата година. Създадена е добра организация от доставчиците на вода за напояване. До 31 май е подадена вода на близо 89 000 дка ориз и 15 000 дка зеленчуци и трайни насаждения. До средата на месеца ще започне напояване на всички полски култури. За 2010 г. по прогноза на „Напоителни системи” се очаква поливните площи да достигнат 380 000 дка. Относно направената от Ваша страна констатация за размера на изградените и годни за напояване поливни площи в страната, наличните данни за същите са съгласно извършеното преброяване през 1999 г., което е утвърдено с Постановление на Министерския съвет № 512 от 20 юли 2000 г. Съгласно това постановление изградените поливни площи в България са 7 млн. 471 хил. дка, от които годни са 5 млн. 417 хил. дка. След 1999 г. ново преброяване не е правено. По отношение на мярка 125 „Подобряване и развитие на инфраструктурата, свързана с развитието и адаптирането на земеделието и горските стопанства” и Мярка 126 „Възстановяване на селскостопански селскостопански производствен потенциал, разрушен от природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони, бих искал да Ви уведомя, че тяхната разработка е в ход. По данни на министерството тяхното прилагане ще започне от 2011 г. За получатели на помощта по Мярка 125 са предвидени сдружения за напояване и юридически лица с предмет на дейност поддържане и експлоатация на държавния хидромелиоративен фонд, които се явяват собственици или ползватели на инфраструктурата, която се подпомага. Изпълнителната агенция по хидромелиорации не може да бъде бенефициент на мярката, тъй като тя не е собственик или дългосрочен ползвател на тази инфраструктура. Изпълнителната агенция по хидромелиорации не може да бъде бенефициент и по Мярка 126, тъй като тя не извършва дейността поддържане и експлоатация на съоръженията за предпазване от вредното въздействие. Бенефициенти по тази мярка ще могат да бъдат юридически лица, регистрирани по българското законодателство, с предмет на дейност поддържане и експлоатация на съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите, и общините. Благодаря за вниманието. За два уточняващи въпроса давам думата на народния представител Йордан Бакалов.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 моята констатация от Вашия отговор е, че действително данните, които аз изнесох и Вие споделихте за изградените съоръжения, съвпадат напълно. Въпреки това Вие бяхте по-точен, аз бях с приближение. Искам Искам да попитам, при положение че Изпълнителната агенция по хидромелиорации извършва инвеститорския контрол или по-скоро извършваше инвеститорския контрол при строителството на хидромелиоративни съоръжения и обекти,

напояване, така наречените асоциации, които се събират и извършват този вид дейност? Уважаеми господин министър, по Закона за водите много добре знаете, че има 22 язовира към

Искам да уточня, че ние не закриваме Агенцията по хидромелиорации, а я преобразуваме в дирекция в Министерството на земеделието и горите.

В момента коригирахме това решение. Ще бъдат подсигурени специалисти по хидромелиорации във всички 28 областни структури,

разпоредена от бившия министър на земеделието Валери Цветанов през миналата година безплатна поливка в размер на 4,5 млн. лв., в момента е в състояние на практически фалит. 4,5 млн. лв. безплатна поливка е разпоредена през м. юни миналата година, няколко дни

За съжаление тази огромна тежест много трудно може, ако въобще може да бъде събрана. В момента изготвяме екшън план, за да можем да спасим това търговско дружество. Екшънпланът ще се състои в съкращаване на клоновете от 21 клона, колкото са в момента, може би наполовина или повече.

уважаеми народни представители, позволете да ви информирам, че днес гости на Народното събрание са ученици от Основно училище „Иван Вазов” в гр. Видин. Моля да приветстваме тези млади гости!

по информацията, която имах във връзка с моето питане, да, зная, че Вие сте предвидили само 9 специалисти, но сега, при положение, че вече сте предвидили за всички области, няма как да не се съглася. При положение, че всички такива организации, които се занимаваха и с напояване, и с хидромелиорации бяха или закрити, или някои от тях доста съкратени. От тази гледна точка аз не мога да не се съглася с Вас, при положение, че сте предприели тази стъпка, макар че

Нещо, което и аз искам да подчертая, и да Ви обърна внимание – не напразно Ви попитах за парите, които получава и самото ведомство, а оттам респективно и бюджетът на България. Хубаво е да се концентрирате и да направите пълна проверка на напоителни системи във връзка с това дали успяват да си събират парите от тези 22 язовира по списъка по Закона за водите. Другото, на което също искам да Ви обърна внимание, което е свързано даже и с някои трагични събития за някои общини в България – тук ще дам пример с община Банско, която само преди един месец за пореден път беше наводнена, за пореден път бяха разрушени доста обекти. И кой, ако не точно такива специалисти като хидроинженерите, могат и трябва да вземат мерки в тази посока. И накрая нещо, което ми прави впечатление и което няма как да не споделя с вас, защото виждам, че времето Ви свършва. Хубаво е да се концентрирате и действително да назначите нови хора с ново мислене, а не хора, които, примерно, са управлявали по времето на тройната коалиция и които, фактически, са докарали до тези дългове на „Напоителни системи” и от това, естествено, губи само държавата,

Въпрос от народния представител Михаил Рашков Михайлов относно функционирането на Селскостопанската академия.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

Каква е издръжката на Централното управление на Селскостопанската академия и за какво се разпределят средства – заплати, коли, командировки, телефони? Колко са звената в системата на академията – научни институти и опитни станции? Колко души са работещите в тях – научни работници, технически и помощен персонал? С какъв сграден фонд разполага Селскостопанската академия и съставните й звена, с какви количества обработвана земя разполага академията, в това число институтите и опитните станции, как се използва тя? Да ми отговорите и колко са научните звена, институти и опитни станции в други европейски държави, сравними по територия с България? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За отговор давам думата на Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните. Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Михайлов, Вашият въпрос е съставен от осем отделни части, като всяка една от тях може да се разгледа като отделен парламентарен въпрос. Аз ще се опитам, с риск да изляза от определеното ми време, да отговоря на всеки един от тях. Селскостопанската академия е второстепенен разпоредител на бюджетни кредити към Министерството на земеделието и храните. Преди всичко предстои актуализация на Закона за държавния бюджет. земеделието и храните намалението на Бюджет 2010 е в размер на 51 млн. лв., което води до намаляване на бюджетите на второстепенните разпоредители. Според касовия отчет към министерството до 31 май 2010 г., вкараният лимит в евро за академията е в размер на 13 млн. 333 хил., в това число 4 млн. 375 хил. собствени средства и 2 млн. по схемата за единно плащане на площ. Персоналът в Централното управление е силно редуциран. По Устройственият правилник средносписъчният състав включва 84 бройки, а действително заетите места са 64. Средствата за издръжка на Централното управление по касовия отчет, представен в Министерството на земеделието и храните е както следва: изплатените заплати към 30 април 2010 г. са 179 000 лв. Няма закупени автомобили, а за разходите за издръжка на наличните от началото на годината към момента в размер са над 13 000 лв. Разходите за телекомуникации и пощенски услуги са 17 000 лв., командировките в страната 2900 лв., за вода и ел.енергия са заплатени 28 500 лв. Собствените приходи на Централното управление от началото на годината до края на м. април са в размер на 56 000 лв., всички разходи по издръжката на Централното управление са в дейност наука. Според промените в Закона за Селскостопанската академия от 2008 г. и в резултат на проведената реформа в системата работят 27 научни института, които покриват агроекологичното разнообразие и са позиционирани и специализирани на цялата територия на страната – 19 опитни станции, 2 експериментални бази към институтите в Троян и Шумен, САПИ и Националния земеделски музей. Назначаването на персонала е по трудови правоотношения. След реформата от 2008 г., средносписъчният брой на заетите в академията в научните институти е намален с 22 на сто. В 27-те института числеността на персонала е 2854 човека, от които 740 научни сътрудници. Селскостопанската академия и всички звена, включени в нея, управляват в баланса си недвижими имоти на територията на цялата страна, публична държавна собственост, както следва: 90 административни сгради, 88 лабораторни сгради, 84 жилищни сгради, 10 почивни бази, 1615 стопански сгради, представляващи складове за семена, продукция от експериментално производство, торове, препарати и други. В Централното управление на Селскостопанската академия сградният фонд включва три административни сгради, три жилищни и 22 стопански. Академията разполага със 100 510 дка земя от държавния поземлен фонд, в това число ползваната от институцията 72 000 дка, от опитните станции и експерименталните бази 29 000 декара. Близо 70 на сто от земята е използвана само за научни цели, а 30% за сеитбообръщение изолационни площи. Следва да се отбележи, че в Европа няма единен модел на научните обединения. В отделните страни на Европейския съюз са в процес на прилагане различни реформи, с които се цели да се подобри координацията и по-ефективно използване на средствата за наука в аграрния сектор. Например във Франция научното звено обединява 2500 изследователски звена. В Германия има четири големи корпоративни научни института. В Белгия и Холандия научните институти са част от университетите. Уважаеми господин Михайлов, в годините на прехода академията е реформирана непрестанно. Ще си позволя да припомня, че през 1990 г. в системата са били заети 9600 души, а сега те са 2854

Уважаеми господин Михайлов, аз съм чувал тези оценки – трябва да призная това, което казахте Вие. Чувал съм го и от научни работници в тази сфера, и от земеделски производители. Точно по този повод ние направихме една анкета, анкета, която, между другото, беше приета малко „на нож” от ръководството на Селскостопанската академия и от всички институти. След като обобщихме и обработихме тази анкета, проведохме кръгла маса, която излезе с решение, че наистина Селскостопанската академия се нуждае от много голяма реформа и по отношение на менажирането, и по отношение на приложната наука, защото в момента земеделският бизнес в България се нуждае от приложна наука, за да бъде конкурентоспособен на своите европейски партньори. партньори. Разбира се, че това е консервативна структура - не можем с лека река да замахнем и да я реформираме. Вървим в тази посока, уверявам ви, въпреки трудностите, които срещаме. Надяваме се, че в края на реформата наистина ще имаме едно приложно звено, което да подпомага българското земеделие, а не да бъде само консуматор на средства от бюджета. Благодаря.

приложната наука, която да подпомага производителите, а не да подпомага ръководството на тази академия, защото в момента реално е това. Тази академия се самовъзпроизвежда и единствено работи за себе си.

Добре си спомняме думите на министър-председателя, отправени към кметовете на общините, които трябва да реализират проектите, че всяка злоупотреба, дори с едно евро, ще ни представи в лоша светлина пред Европейския съюз. След няколкомесечна подготовка започнаха процедурите по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител. Голяма част от тези проекти са за подобряване на ВиК структурите, което е средство за подобряване на живота в населените места. Вниманието ми беше привлечено от проекти в община Димово идентификационен номер 05-321-004-37, и община Садово – идентификационен номер 16-321-000-77, които са съответно за изграждане на канализация и пречиствателни съоръжения. В тези проекти по недопустим начин, включително в официално обявените процедури по Закона за обществените поръчки, е цитиран производител на тръби – предмет на доставка, като е използвана процедура, неотговаряща на европейските стандарти, създаваща непазарна среда и условия за корупция. В проекта на община Садово е включен и критерий за предварителен подбор на кандидати - за положителен паричен поток. Логиката на този критерий е тези фирми, които са извършили инвестиции в периода, да бъдат отстранени.

За отговор давам думата на министър Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните. Община Димово и община Садово имат сключени договори с Държавен фонд „Земеделие” на 23 октомври 2009 г. В Приложение № 3 към договорите са одобрени допустимите количества за изпълнение на инвестицията, като са спазени изискванията на чл. 32, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, а именно техническите спецификации не трябва да се определят чрез посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или стоки. В изключителни случаи, когато е невъзможно обектът на поръчката да се опише точно и разбираемо по реда на чл. 30, се допуска подобно посочване, като задължително се добавят думите „или еквивалентно”. Представените от община Димово и Садово документи, отнасящи се до провеждането на обществените поръчки по техните договори, са съгласувани с Държавен фонд „Земеделие” по правилата на процедурата за за осъществяване на предварителен и последващ контрол върху процедури за обществени поръчки за одобрени инвестиционни разходи, финансирани изцяло или частично със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Следва да имате предвид, че в Държавен фонд „Земеделие” е въведена процедура за предварителен контрол на процедурите за обществени поръчки, като след провеждането им и преди сключването на договори с избрания изпълнител Държавен фонд „Земеделие” осъществява и последващ контрол върху процедурата за обществената поръчка. В срок до десет работни дни след сключването на договора с избрания изпълнител на доставката или услугата кандидатите за подпомагане, които представляват възложители на обществени поръчки, представят в Разплащателната агенция всички документи от проведената тръжна процедура, заедно с договора за изпълнение на поръчката, сключен между възложителя и избрания изпълнител, или с количествено-стойностни сметки, подписани и подпечатани от избрания изпълнител като неразделна част от договора. На основание на извършената проверка за законосъобразност на проведените обществени поръчки Разплащателната агенция взема решение за съгласуване или отказ за съгласуване на проведената процедура за избор на изпълнител. В случай на решение за съгласуване уведомява кандидата за съгласуването и изготвя анекс към договора за отпускане на финансова помощ между Разплащателната агенция и кандидата – възложител по обществената поръчка за избор на изпълнител, след което се стартира изпълнението на инвестицията по одобрения проект. В случай на отказ за съгласуване Разплащателната агенция изпраща уведомително писмо до възложителя, с което го информира за решението си. Господин Михайлов, в националното законодателство не са предвидени ясни и точни критерии по отношение определението на така наречените дискриминационни условия. Цитираният от Вас критерий за предварителен подбор на кандидатите, а именно положителен паричен поток за предходните години, не е дискриминационен, а по-скоро е индикатор за финансова стабилност и надеждност на участниците в тръжната процедура. Не става ясно във Вашия въпрос как критерият „положителен паричен поток” за предходните години би могъл да доведе до отстраняване на фирми, които са извършили инвестиции в периода.

и ако бъдат регламентирани по-точни критерии за определянето на така наречените дискриминационни условия, ще доведе и до промяна на процедурите за контрол на Разплащателната агенция. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За реплика давам думата на народния представител Михаил Михайлов. Не стана ясно обаче как така може в в тръжните условия да се записва какъв е видът тръба. Пише „тип Магнум”, което е определен производител - това е абсолютна корупция.

от колегите не е тайна: кметът си хваща проектанта, проектантът си играе със строителната фирма, те си се договарят предварително, най-лесно комисионните оттам се получават - това е. Какво се правим, че не знаем, като всички го знаят това нещо?! През строителната фирма най-лесно се вземат – и кметовете, и проектантите си вземат допълнително парите. За Вас като контролиращ орган това е най-важното. Какво ще рече „положителен паричен поток”? Аз ще Ви кажа - много по-важно е

да нямам положителен паричен поток, но съм инвестирал примерно 10-15 милиона. Това не може да бъде критерий, плюс това никъде не съм го срещал – да имаш „положителен паричен поток”.

Уважаеми господин Михайлов, аз съм съгласен с Вас, само искам да припомня, че това са договори, които са писани, приемани и одобрявани много преди да поема министерството и Държавен фонд „Земеделие”. Точно заради това ние въведохме тази нова процедура и на последващ контрол. Във връзка с Вашия въпрос – тъй като разбирате, че аз техническите неща, които Вие ми цитирате в момента, не са мое достояние, но съм разпоредил допълнителна проверка специално на тези два проекта. Ще ми бъде докладвано и аз ще Ви запозная допълнително с констатациите от проверката. За да не се случва обаче това с промените на наредби 24 и 25 – това, което отговорих в по-предходния си въпрос, направихме така, че наистина тези дискриминационни показатели да не бъдат залагани в бъдещи проекти. Благодаря. Въпрос от народния представител Димитър Йорданов Чукарски относно ограничаване броя на бездомните кучета.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 за Вас. Тук има малко разминаване дотолкова, доколкото въпросът не се отнася само за София. Вече повече от десет години в нашето общество има очакване, че след като законът дава възможност да бъде уреден въпросът с бездомните кучета, ще се намери и институция, която да го приложи на практика. Ние сме свидетели на половинчати, неефективни и скъпи мерки, които водят единствено до прехвърляне на отговорности между държавата и общините. Вероятно, господин министър, си давате сметка, че бездомните кучета преди всичко са източник на различни видове зарази. Освен това като човек, пристрастен ловджия, си давате и сметка, че тези бездомни кучета извън населените места се явяват един много сериозен вредител, който последователно унищожава многобройни видове едър и по-дребен полезен полезен дивеч. Не на последно място искам да посоча големия брой хора, които са пострадали от тези бездомни кучета. И вчера в пресата имаше информация и конкретно изнесени цифри. Във връзка с това моят въпрос към Вас е: колко броя бездомни кучета има в страната и в какъв срок Националната ветеринарномедицинска служба ще предприеме действия за ограничаването на тази бройка? Този мой въпрос е обвързан и с внесената от Министерския съвет поправка в Закона за хуманното третиране на животните. За да можем да приемем ние в залата

Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Чукарски, като ми докладва моят парламентарен секретар за този въпрос помислих, че се шегува.

Закона за защита на животните и Наредба № 41 от 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни. Съгласно чл. 40 от Закона за защита на животните общинските съвети приемат програми за овладяване на популацията на бездомните кучета в страната и предприемат мерки за ограничаване на бройката им, а кметовете на общините внасят отчет за изпълнението на тези програми пред генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба. В изпълнение на закона за 2009 г. е представен отчет за работата на общините в страната по отношение на овладяването на популацията от бездомни кучета. Резултатите показват, че по-голяма част от общините не са провели преброяване на безстопанствените кучета и не са направили и анализ на ситуацията. В общините, в които е направен анализ на ситуацията, е констатирано, че основните фактори за увеличаване на уличната популация са безотговорното стопанисване на домашните любимци, липсата на регистрация и контрол върху изхвърлянето на домашни кучета, изоставянето им, поради невъзможност за отглеждане, както и безконтролното размножаване на домашните кучета, което се дължи на неизвършването на кастрация от страна на стопаните. Друг фактор се явява и наличието на фертилна улична популация, която продължава да се размножава, поради слабите мерки за кастрация от страна на общините. Поради всички тези изложени причини е невъзможно да бъде представена справка за точния брой на безстопанствените кучета на територията на Република България. Тук в скоби ще кажа, че ако някой може да каже точната бройка, сигурно ще му дадат Нобелова награда!? За 2009 г. между 60 и 70% от общините имат разработени и приети от общинските съвети програми за овладяване на популацията от кучета, но трябва да се има предвид, че програмите са приети без да са базирани на реалната ситуация за броя на бездомните животни в съответния град. Част от общините не изпълняват на практика приетите програми, поради липсата на заложени финансови средства в бюджетите им. Също така общините нямат събираемост на данък за притежаване на куче, система за контрол на регистрацията на кучетата и контрол върху замърсяването на градските площи от кучета и по този начин допускат дадените им от закона възможности да реализират приходи и да насочат тези приходи към изпълнение на програмите за овладяване на популацията от безстопанствени кучета. На територията на страната има изградени 27 общински приюта за обработка на безстопанствени кучета и обекти, регистрирани като временни приюти за настаняване на кучета в съответствие с Наредба № 41 от 2008 г. Мерките за намаляване на безстопанствената популация от кучета, заложени в Закона за защита на животните, ефективно се прилага в София, Бургас, Русе, Добрич, Варна, Видин, Враца и Шумен, където се наблюдават и резултати от намаляване на кучешката популация. В изброените градове е създадено сътрудничество между общинските власти и природозащитните организации. Уважаеми господин Чукарски, съгласно чл. 59 от Закона за защита на животните, Националната ветеринарна служба има само контролни функции върху изпълнението на изискванията, разписани в закона. Въпреки регулярните проверки на контролните й органи съвместно с природозащитните организации и даваните предписания и актове на приютите, продължават да се констатират основни нарушения на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните. Благодаря ви за вниманието. За реплика давам думата на народния представител Димитър Чукарски. тук не е мястото и не искам да правя реплики към това, което казахте. Искам само да Ви наведа на тема за размисъл. Ако София, Видин - градове, които познавам добре, са с постигнати добри резултати при справянето с популацията на бездомни кучета, просто ме е страх за това какво е в тези градове, които се справят зле с проблема. Но има нещо друго. Това искам да го използвам и от тази трибуна да го дам като съвет при работата с общините - в никакъв случай да не се набляга и да не се харчат пари за кастриране на мъжки животни. Когато се кастрират мъжки животни и се харчат пари за кастриране на мъжки животни, не се кастрират женски животни, а тези женски животни, когато им трябва, винаги си намират мъжко, което да свърши работата и тази популация да продължи нататък. Така че това – извън рамките на шегата – е една антикризисна мярка, която да ограничи излишното харчене на пари от ограничените общински бюджети. И другото, което смятам също, че е много важно трябва наистина да се види как е в по-цивилизованите западни страни. Там се инжектират едни специални неща при раждането на домашните кучета

Уважаеми господин Чукарски, аз с удоволствие бих приел Вашата препоръка да не се кастрират мъжки животни, тъй като аз самият като ветеринарен хирург, а и като мъж, винаги

Ясно е, че тези животни ще идват към София. Същото се случва, примерно, и с Видин. Нека наистина кметовете – и към тях се обръщам от тази трибуна – да погледнат закона и да си свършат работата. Това, което аз мога да направя и обещавам вследствие на Вашето питане да го направя, е наистина да притисна Ветеринарната служба и да засили контролните си функции, но те ще бъдат свързани с писане на повече актове на кметовете. Обещавам Ви, че това ще бъде свършено. Благодаря Уважаеми народни представители, да благодарим на министър Мирослав Найденов за днешното му участие в парламентарния контрол. Преминаваме към въпроси въпроси към Александър Цветков – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Въпрос от народните представители Евгений Желев Желев и Спас Янев Панчев относно преустановяване на работата на радиопредаватели „Стара Загора 1” и „Стара Загора 2” на средни вълни.

какви са причините за преустановяване работата на предавателите и евентуално кога ще бъде възстановена дейността на тези предаватели? Благодаря Ви.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 Благодаря за постъпилия от вас въпрос, с който ни информирате за преустановената работа на радиопредаватели „Стара Загора 1” и „Стара Загора 2” на средни вълни, независимо че той попада в компетенциите на Комисията за регулиране на съобщенията, която, както знаете, е специализиран независим държавен орган, натоварен с функцията да регулира и контролира осъществяването на електронните съобщения. След получената информация за преустановената работа на радиопредавателите незабавно сезирахме комисията, като поискахме проверка по случая във възможно най-кратки срокове. Вчера, в края на работния ден, получихме исканата информация и по-долу ще Ви изложа съдържащите се в нея констатации. При извършената проверка от страна на оправомощени служители на Комисията за регулиране на съобщенията на Радиопредавателна станция с. Могила, област Стара Загора, е било установено, че предавателите на средни вълни „Стара Загора 2” нямат присъствие в ефир. Българското национално радио притежава Разрешение № 761 от 21 юли 2008 г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, а именно радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на територията на Република България. Разрешението дава право на предприятието да осъществява дейност в обхвата на дълги и средни вълни в честотни ленти 148,5 – 283,5 килохерца и 526,5 – 1606,5 килохерца за монофонично разпространение на програми на територията на България. до Българското национално радио за причините, поради които не се осъществява дейност в обхвата на средни вълни в гр. Стара Загора, и в какви срокове предприятието ще продължи да използва по предназначение индивидуално определения му ограничен ресурс съобразно издаденото му разрешение. радио е обърнато внимание, че би могло да сезира комисията със заявление за прекратяване действието на издаденото му разрешение по отношение на въпросния спектър, в случай че не възнамерява да го ползва занапред. Комисията ни информира, че възнамерява да предприеме действие по изменение на техническите изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от радиослужба „Радиоразпръскване” и съоръженията, свързани с тях, като в тях бъде включено задължение за непрекъснато осъществяване на наземно радиоразпръскване на телевизионни и радиосигнали на средни и УКВ вълни и задължение за предприятията да ползват ефективно предоставения им ограничен ресурс чрез непрекъснатото осъществяване на електронни съобщения. Уважаеми господа народни представители, независимо от отговора на Българското национално радио, който все още не е постъпил, в качеството си на министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще настоявам да бъде възобновена в най-кратки срокове работата на спрелите радиопредавателни станции на гр. Стара Загора. Благодаря ви за вниманието. Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин министър, благодаря за ангажимента, който поемате към жителите на Старозагорския регион. За съжаление проблемът не е регионален, в България има 17 предавателя, които са или спрени, или замразени, или консервирани. По данни, които имаме, половината от населението в България не може да слуша на своите радиоприемници националното радио на средни и ултракъси вълни, въпреки че

Истина е, че в година на криза всеки иска да икономисва от средствата. Но когато става дума за няколкостотин хиляди лева на година, когато имаме предаватели, които отговарят на качествените изисквания, на хигиенно-санитарните изисквания, не донасят вреда на никого, е добре държавата да прави така, че така, че българските избиратели, тъй като ние сме народни представители, да имат възможност да получават информация, защото за много хора в България - за десетки хиляди, за стотици хиляди, националното радио е единствената информационна система, която те получават. Много хора нямат телевизори, много хора не купуват вестници и и разчитат на националното радио. Мисля, че е наша отговорността като народни представители да направим така, че навсякъде в страната това, което

масово осведомяване са сравнително ограничени. Именно поради тази причина съм изцяло ангажиран с този проблем и ще настоявам за по-скорошно приключване на проверката и възобновяване действието на Българското национално радио. Не съм сигурен дали причините са финансови в конкретния случай, но каквото е възможно да бъде направено, за да бъдат възстановени, разбира се, ще го направим. Благодаря ви. Благодаря на Александър Цветков – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за днешното участие в парламентарния контрол. Преминаваме към въпроси към Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма. Въпрос от народния представител Анна Георгиева Янева относно изпълнение на Оперативна програма „Конкурентоспособност”.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Моят въпрос към министър Трайков е свързан с изпълнението на Оперативна програма „Конкурентоспособност”. Поводът за моя въпрос е свързан с писмото на Дирк Анер – генерален директор на Генерална дирекция „Регионална политика” на Европейската комисия, до министър Дончев,

„Като цяло усвояването остава под заложените цели през изтеклия период. Увеличението е едва 1%, което означава, че през последните осем месеца нивото на договаряне е нараснало от 24 на 25%. Нещо повече, тези цифри включват всички договори по инструмента „Джеръми”, който не е регистрирал напредък през това време. Ако изключим договорите по „Джеръми”, нивото на договаряне е под 22%.”

Под 2% - в средата на 7-годишния период! Считам, че Оперативната програма „Конкурентоспособност” е застрашена и следва да се приемат мерки за нейното ускоряване, за да могат да бъдат усвоени средствата по тази програма. когато страната ни е в икономическа криза, когато малките, средните и големите предприятия се нуждаят от финансова подкрепа за технологично обновление днес, а не утре! В тази връзка, господин министър, моят въпрос към Вас е: какво е изпълнението на Индикативната програма за 2010 г.,

Благодаря, господин председателстващ. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Янева! Увеличението в разплащанията по „Конкурентоспособност”

след получаване на оценка на съответствие. Всички добре знаем, че вие така и не получихте такава оценка и тя беше дадена от Европейската комисия през февруари 2010 г. Сега сме м. юни 2010 г. и холдинговият фонд ще работи до края на този месец, а не както вие смятахте – до края на 2010 г. До края на юли ще бъдат открити и следните схеми: предоставяне на консултантски услуги на предприятия в затруднение; създаване на регионални бизнес инкубатори; подкрепа за развитието на клъстерите в България. През третото тримесечие на 2010 г. се предвижда откриването на процедура за предоставяне на интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа на българските предприятия в изпълнението за внедряване в производството и пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и услуги. Тук планираме вкарването на нова схема, която бе приета от Комитета за наблюдение на 2 юни с голямо одобрение. Мярката касае технологична модернизация на предприятия и кооперации за хора с увреждания за 10 млн. евро. До края на годината (четвърто тримесечие) се предвижда откриване на още седем схеми, част от които са „Развитие на научния капацитет на български научни организации за приложни цели”, „Въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятията”, „Въвеждане на възобновяеми енергийни източници”. Защо част от процедурите се забавят? По-късното пускане на част от процедурите е нищожно в сравнение с постигнатия положителен ефект от промените и подобренията, които новият екип на МИЕТ реализира. Част от най-съществените подобрения са намалени срокове за преглед и произнасяне от страна на договарящия орган по всички отчети и документи. Срокът за проверка на постъпилите отчети за плащане е намален от 60 на 45 работни дни. Предвижда се предварителна проверка за наличността на изискваните документи и възможност за допълването им в 7-дневен срок. Насоките за кандидатстване и ръководствата за изпълнение на договорите се публикуват вече едновременно. Разходите за консултантски услуги за подготовка на проекти и предложения са допустими. Обучение на бенефициентите провеждаме и след подписване на договорите. В заключение бих искал да припомня, че говорим за Индикативна работна програма, която знаете, че като индикативна е логично да претърпява различни промени. От началото на годината новият екип на МИЕТ подобри два пъти програмата, като увеличи броя на планираните процедури за обявяване с две нови. И 95% от всички плащания по програмата, казвам пак – без „Джеръми”, се случиха от юли месец насам. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За реплика давам думата на народния представител Анна Янева.

Господин Трайков, считам, че не е морално да се хвалите с увеличаване на усвояване на средствата по Оперативна програма „Конкурентоспособност”, защото реално Вие не сте направили нищо за това. Вие плащате в момента договорите, които бяха сключени от нашето правителство. Това е факт. А какъв е резултатът от Вашата работа? процедура. Нито една процедура! Кажете ми има ли по-добра антикризисна мярка, насочена към подкрепа на бизнеса, от Оперативна програма „Конкурентоспособност”?! Няма!

Това ли е подкрепа към българските фирми?! Тези 155 милиона в най-добрия случай ще подпомогнат около 150 български фирми. За това ли говорим по време на криза?! На второ място, забавеното откриване на процедурите през м. май и юни означава, че до края на годината няма да има подписан нито един договор, уважаеми колеги. Нито един договор! А реалното разплащане по тези две процедури ще стане в средата на следващата година! За каква подкрепа и за каква политика на правителството говорим, насочена към бизнеса?! Има още няколко проблема, които аз ще маркирам сега, но ще Ви задам нов въпрос

Има проблеми с административния капацитет. Затова считам, че се нуждаем от спешни мерки, насочени към

Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Янева, неморално е не човек да се хвали с работата си, въпреки че на мен това не ми е приоритет номер едно, а е неморално да се лъже, както направихте току-що. До момента по Индикативната годишна програма са открити следните схеми: технологична модернизация в големи предприятия за 30 млн. евро, технологична модернизация в малки и средни предприятия за 50 млн. евро и развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги за 10 млн. евро. Освен това плащанията, за които твърдите, че са направени по договор, сключени от вас – ами да ги бяхте платили вие тези пари. Нали говорим за плащане! И ние се мъчим да намерим някакви читави договори сред тези, които сте подписали вие. И успяхме да намерим, и да платим. И ако искате, ще направим проучване сред бизнеса – дали са доволни от това, което правим ние сега, или са били щастливи по време на вашето министерстване. Въпрос от народния представител Румен Стоянов Овчаров относно противоречиви твърдения за приходите от продажби на електрическа енергия и ценовите равнища, на които АЕЦ „Козлодуй” реализира произведената електрическа енергия.

господин председател! Уважаеми господин Трайков, много по-лесно беше Вие да бяхте подписали някой договор вместо да се опитвате да оправите нашите, лошите. Но Вие и това не сте направили. В продължение на два парламентарни контрола аз се опитвам да изясня от Вас тук защо спадат приходите в Атомната В продължение на два парламентарни контрола Вие ми разказвате неща, които буквално след минути самият Вие опровергавате. На 22 май признахте, че приходите в АЕЦ „Козлодуй” са спаднали с 20%, на 4 юни вече твърдите, че сте казали обратното и че АЕЦ „Козлодуй” постига максимално добри резултати. На 22 май обяснявате спада в приходите с 55-процентно намаление в общото ценово равнище. На 4 юни вече говорите, съобразявайки че такова общо ценово равнище не може да е спаднало, тъй като никой в България не е усетил подобно спадане – тогава ни обяснявате, че става дума за регионалния пазар, разбира се, като пропускате факта, че там АЕЦ „Козлодуй” реализира само около 10% от приходите си.

Особено нахално беше твърдението Ви, че се е увеличила продажбата на електроенергия за свободния пазар и то при положение, че би трябвало да знаете, че за първото тримесечие е спаднала с 300 млн. киловатчаса. Много Ви моля, не си позволявайте повече да спекулирате с твърдения като това, че някой някога си продавал в България за 50 евро, а пък международният пазар бил 80 евро. Ако си направите труда да видите какви са били маржовете през 2009 г. и сега, ще установите, че маржовете при търговията с електроенергия през 2010 г. са по-малки отколкото са

Но все пак, господин Трайков, Ви питам: коя е истинската причина за катастрофалния спад на приходите на Атомната електроцентрала в Козлодуй? Ще направите ли анализ и ще ни кажете ли какви мерки сте взели наистина? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За отговор давам думата на Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма.

аз вярвам, че ролята на парламентарния контрол е да се дава обективна и ясна информация, както направих два пъти в моя отговор. Оттам нататък повтарянето на едни и същи неща, се превръща в обяснение за бавно развиващи се, какъвто Вие не сте, все пак сте бивш енергиен министър. Ако наистина Ви интересуваше каква е истината, щяхте да видите данните, да ме попитате, да поискате пояснение след това, ако нещо не Ви е ясно. Аз виждам, че всичко Ви е ясно и продължавате да говорите неща, които не са верни. Цитирате например факта, че се продава на по-ниска цена на купувачите на електроенергия, която, разбира се, е по-ниска, но е много по-малко ниска отколкото е спадът в общото ценово равнище. Това, според мен, обяснява всичко.

Господин Трайков, разбирам, че най-после сте схванали една простичка истина – че колкото по-малко говориш, толкова по-малко лъжеш. Затова сега поне не се опитвате да говорите глупости и безсмислици тук. Всъщност фактите са ясни и много Ви моля да си ги запишете и да се опитате да им направите някакъв анализ и да им потърсите някакъв отговор. Производството в АЕЦ „Козлодуй” за първите три месеца е намаляло с 250 млн.

Налагате изкуствени бариери за влизане на пазара, продажба на електроенергия band, количествени ограничения от 50 мегаватчаса, с което ограничавате достъпа, и оттам – на конкуренцията. Като резултат имаме тези икономически данни за продажбите от АЕЦ „Козлодуй”. Отстранявате българските търговци от пазара. Една от причините за това отстраняване е тази 50 мегаватчасова бариера и с това осигурявате достъпа и гарантирате електроенергия на вашите нови приятели, отново Ви казвам, от „Руднап” – Сърбия, новите герои на българския енергиен пазар. Предоставяте на преференциални, значително по-ниски цени на чуждите потребители. Електроенергията за износ се продава значително по-евтино отколкото електроенергията вътре в страната и това го правите Вие. В крайна сметка – намаление на приходите с 22,6 млн. за три месеца;

Така че, господин Трайков, много Ви моля, напрегнете се! Ако не можете Вие, напрегнете чиновниците около Вас и се опитайте да дадете някакъв разумен отговор на тези неща или най-малкото

Уважаеми колеги, уважаеми господин председател! Господин Овчаров, най-накрая нещо разумно – анализ на резултатите. Ако искате можем да говорим с Вас. Защото Вие хвърляте неща, които 90% от хората, които ни слушат, не разбират, но за сметка на това Вие се опитвате да ги гарнирате по начин, който Ви изглежда привлекателен. Няма да стане така. Нито ще се върнат Вашите приятели, които, според Вас, нямат достъп, защото сме били ограничили конкуренцията. Добре е да я има конкуренция за тези, които обичат да играят по правилата за нея. Преминаваме към въпрос от народния представител Димитър Ангелов Горов относно кадровата политика на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по отношение на „Булгартабак-холдинг”.

Това се потвърждава и от това, че обемът на дружеството на вътрешния пазар падна с около 37%. Представлява интерес как новите назначения в дружеството подсилват екипа и дали назначенията на архитекти в дружеството, което трябва да произвежда цигари, не води наистина до потвърждение на думите на господин Танов – всички режат разходите в държавата, а дружеството постоянно назначава нови хора. От приватизацията се очакват 200 млн., които са елемент от мерките, които правителството предлага вече няколко пъти. Предишното правителство остави готов проект от документи за приватизация. Вие започнахте от началото с нов консултант и нови процедури. Защо? За да се плати отново на подходящия консултант дребната, дебело подчертавам в кавички, сума от 1 млн. 600 хил. евро, когато в страната преминаваме в режим на затегнати колани и се режат пари за лекарства и здравни услуги за хората, които имат най-голяма нужда. да назначите подходящите хора, като съпругът на госпожа Цачева, в Дирекция „Управление на собствеността”, където се подготвя приватизация, а това, разбира се, буди и определени съмнения за възможността да се продаде предприятието и на подходящия купувач. Донякъде успокоителен е фактът, че и други членове на това семейство в предишни периоди са консултирали „Булгартабак-холдинг”, само че в Плевен и в друго качество, разбира се. Донякъде това

Благодаря господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Горов! Ако искате да получите от мен отговор на въпроса си

на икономиката, енергетиката и туризма, респективно министъра на икономиката, енергетиката и туризма упражнява правата на собственост на държавата в качеството си на мажоритарен акционер в „Булгартабак-холдинг” АД. Правата на собственост на „Булгартабак-холдинг” АД като акционер в дъщерните му дружества, обаче се упражняват от Съвета на директорите на холдинга. В съответствие с Търговския закон министърът на икономиката, енергетиката и туризма и Съвета на директорите на „Булгартабак-холдинг” АД, имат право чрез свои пълномощници да участват в заседанията на общите събрания на акционерите, съответно на холдинга и на дъщерните му дружества,

се базира на подбор на доказани професионалисти с опит и реални възможности да осигурят ефективен мениджмънт на отделните дружества, оптимизиране състава на органите за управление и контрол на дружествата с цел повишаване на тяхната оперативност и минимизиране на разходите за управление, преустановяване на практиката за участие на едни и същи лица едновременно в орган за управление на холдинга и в орган за управление на някои от дъщерните му дружества. На проведените през м. декември 2009 г. извънредни общи събрания на акционерите на и на дъщерните му дружества бяха извършени и налагащите се промени на органите им за управление и контрол с оглед реализиране на горните цели. Така например, в холдинга се премина от двустепенна към едностепенна система на управление като 5-членните състави на Надзорния и Управителния съвет на дружеството бяха редуцирани в 3-членен Съвет на директорите. И, ако сме търсили къде да назначим свои хора, както правехте вие по време на вашия мандат, нямаше да минаваме към тази стъпка. Повече директорски места – повече места за наши хора. Ние правим обратното. Директорски съвети на всички дъщерни дружества в състава на холдинга също бяха редуцирани до 3-членни. В резултат на това разходите на дружеството за възнаграждение на членовете на органите им за управление и контрол се намали общо с 32 хил. лв. и 160 лв. месечно. Общо за визирания от Вас период са освободени 29 и са назначени 11 нови членове на Съвета на директорите в „Булгартабак-холдинг” АД и в дъщерните му дружества. За същия период в дружествата от групата „Булгартабак” са освободени 24 членове на одитни комитети и са назначени 17 членове. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За реплика давам думата на народния представител Димитър Горов.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Аз не мога да разбера, защо в дружество, в което работят около 2 хил. човека, ние говорим единствено за това, какво се случва в управителните органи.

и доколко този човек ще допринесе за по-добрите финансови резултати на дружеството? Колкото до това, какво е назначавало предишното правителство и сегашното, аз не мога да водя този спор, тъй като не съм бил елемент и част от предишното правителство. Но, има една тенденция, която в момента се засилва: назначения в Ловешки избирателен район – сватовете на депутата, във Видински подобни назначения по братовчедски характер. Стигаме до ситуацията на колегата, на когото дъщеря му работи в парламента, и в края на краищата, стигаме до ситуацията у господин Танчев,

Ще имам предвид. И завършвам. На фона на всичко казано дотук смея да твърдя, че сме в ситуация на един по-предишен период на управление. В него имаше едно много ясно уточнение каква е България, че всички сме братовчеди и няма никакъв проблем от това като назначаваме роднините си на ръководни и топли места в държавата. Това е един по-предишен период. Господин Костов беше министър-председател тогава. Сега сме сватове и други такива. Въпрос от народния представител Георги Георгиев Пирински относно спада на Брутния вътрешен продукт през първото тримесечие на 2010 г. Заповядайте, господин Пирински.

Въпросът, който съм отправил към господин министъра е следният. На 4 юни т.г. Евростат публикува данните за измененията на Брутния вътрешен продукт на страните – членки на Европейския съюз за първото тримесечие на тази година в сравнение с първото тримесечие на 2009 г. Общо за 27-те страни членки по този показател брутният продукт е нараснал с 0,5%, Същевременно за България данните сочат, че БВП на страната за първото тримесечие на 2010 г. е спаднал с 4% в сравнение със същия период на миналата година. Най-лошият резултат, с изключение на Латвия, за всичките 27 страни – членки на Европейския съюз. Въпросът ми към господин министъра е: какви са причините, според Вашия анализ господин министър, за този най-неблагоприятен от всички страни за България резултат? В допълнение на този въпрос, без да се отклонявам от неговата същност, бих искал да посоча, че в Съединените щати този показател за Джи Ди Пи през първия квартал на тази година е с 2,5% по-висок от първото тримесечие на миналата, за Япония ръста е с 4,2%. За други страни от Европейския съюз, например Словакия, тя е реализирала ръст от 4,5%, докато ние спадаме с 4%. Полша е реализирала ръст от 2,8%, Унгария, която се счита в тежко положение, спадът при нея е минимален – 0,8%, а Германия, като най-мощната икономика, е нараснал нейния брутен продукт с 1,5%. Възниква въпросът, господин министър, на какво се дължи този най-лош резултат за България? За отговор давам думата на министър Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Пирински, точно и правилно цитирате публикуваното прессъобщение на Евростат. Безспорно България, наред с почти половината страни – членки на Европейския съюз отбелязва спад на Брутния вътрешен продукт за първото тримесечие на 2010 г. Предполагам че този най-очакван ефект от световната криза не провокира у вас особено учудване. Обръщам внимание, че Вие цитирате данни от прессъобщението на Евростат, което за България се основава на експресните оценки за БВП за първото тримесечие на годината. Ние вече разполагаме и с окончателните данни за първото тримесечие, които предстои да бъдат публикувани от европейската статистика. Окончателните данни са малко по-добри и отчитат реален спад на брутния вътрешен продукт от 3,6% спрямо първото тримесечие на 2009 г.

В сравнение с първото тримесечие на 2009 г. брутната добавена стойност реално намалява с 1,1%. Основните причини за намаляването на могат да се сведат до следното: добавената стойност, реализирана от аграрния сектор, намалява с 1,3% в реално изражение, добавената стойност на индустриалния сектор намалява с 0,9% в реално изложение, а добавената стойност в сектора на услугите намалява с 1,2% в реално изражение.

Износът на стоки и услуги се е увеличил реално с 5,9% спрямо същото тримесечие миналата година. Позитивните данни се потвърждават и от БНБ. По-конкретно по тяхната методика износът за м. януари – м. март 2010 г. възлиза на 3,9 млрд. евро при 2,680 млрд. евро за м. януари – м. март 2009 г. Това означава, че износът нараства с 12,2% на годишна база.

Тук ръстът е 15,2%. За м. март 2010 г. салдото по статията „Услуги от платежния баланс на страната” е положително - в размер на 24,5 млн. евро, при отрицателно - в размер на 14,6 млн. евро за м. март 2009 г. Това означава, че туризмът, транспортът и всички останали услуги реално имат одобряване спрямо същия месец на миналата година. И не е само това! Позитивните данни за предстоящото излизане на икономиката от кризата се наблюдават и при индексите на индустриалното производство – с това ще завърша през м. март 2010 г. спрямо м. март 2009 г. индексът на промишленото производство нараства с 1,7% като в преработващата промишленост ръстът, който имаме, е дори 6,3%, а в добивната – 4,8%.

Ви, господин председател. Уважаеми господин министър, Вие не отговорихте на моя въпрос. Моят въпрос е: какви са причините за спада, а не как се разбива общият показател (минус 4) по компоненти на брутна добавена стойност и така нататък? Аз ще Ви посоча истинската причина за този спад, която не трябва да търсим много далече, а в Доклада за бюджета за 2010 г., внесен от вашето правителство в края на миналата година. В Раздел „Параметри” на Бюджет 2010 г. е записано буквално следното: „В условията на икономическа криза през 2009 г. фискалната политика в страната има ясно изразен процикличен характер”, като трябва да е ясно, че като говорим за „процикличен”, значи „засилващ спада” на икономиката, тъй като цикълът е на спад. И по-нататък: „Поставянето на цел за балансиран бюджет през 2010 г. на практика означава проциклично влияние на фиска върху икономиката през тази и следващата – тоест през 2010 и 2011 г. Фискалната позиция ще продължи да има процикличен характер, който в средносрочен план – забележете – ще задържа икономическото възстановяване”. Това е причината за този най-лош резултат, който България реализира. Фактът не се променя, че е 3,6% по уточнените данни на НСИ, публикувани на 9 юни 2010 г. Фактът не се променя от 12-те процента защото търговското салдо остава отрицателно и нетният принос на външнотърговския сектор към икономическия растеж е отрицателен. И фактът не се променя от другите показатели, които Вие споменахте, включително промишленото производство. Защото за м. април в сравнение с м. март 2010 г., а не с първия квартал на миналата година промишленото производство е спаднало с 6,4%. Днес министър Дянков ни съобщи пълна ревизия на политиката, заложена в бюджета, говори за подкрепа на производството, подкрепа на инфраструктурата,

За дуплика – министър Трайчо Трайков.

Не може през всички месеци да се произвежда едно и също. Важното е, че в сравнение с миналата година продължава положителната тенденция. Вие много добре знаете, господин Пирински, че, за да се стимулира бизнес климатът, има нужда да се наблегне първо на фундаменталните неща. Тук имаме нужда от бюджетна стабилност, от бизнес климат и от всички тези неща, които правят инвеститорите да се чувстват комфортно в една страна. Когато имаме възможност да си позволим и активни мерки, ще го направим. Затова сме планирали промените, например, в Закона за Георги Пирински.) Аз съм сигурен, че те ще дадат успех и резултат, и то още в заявените намерения на най-големите инвеститори в България през следващия един месец. Уважаеми народни представители, да благодарим на Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма, за днешното му участие в парламентарния контрол. Преминаваме към въпроси към Томислав Дончев - министър по управление на средствата от Европейския съюз. Започваме с въпрос от народния представител Румен Йорданов Петков относно осигуряване на съфинансиране за европейските проекти и програми. връзка с полученото писмо от господин Дир Канер – директор на Главна дирекция „Регионална политика” в Европейската комисия, и отчитайки предложения актуализиран бюджет, в който има пореден тежък удар върху общините, бих искал да ми отговорите какви мерки ще предприемете за осигуряване на необходимото съфинансиране за европейските проекти и програми на общините. Без съмнение те са най-важният бенефициент при усвояване на средствата от европейските програми и инструменти за периода 2007-2013 г. Общата сума на възможните средства, по които те са ползватели, е над 4 млрд. евро. Това означава, че успехът на българските общини ще предопредели успехът на България при оползотворяване на тези средства. Както стана ясно, за съжаление, по седемте оперативни програми за м. май - от милиард и половина заложени в бюджета за ползване, са усвоени едва 200 милиона. Предишното правителство положи много грижи този натрупан опит да бъде приложен с още по-голяма ефективност и ефикасност в новия период от 2007 до 2013 Конкретните факти - в подкрепа на общините: съфинансиране от 15 до 20% на общинските проекти за сметка на републиканския бюджет за периода специалният фонд ФЛАГ за общините, насочен към осигуряване на достъпно краткосрочно кредитиране за подготовка на проекти и мостово финансиране на изпълнението на тези проекти, както и кредитиране за финансиране на дължимото ДДС по проектите, за които този данък е непостижим за общините като разход. Към момента ФЛАГ разполага в своя портфейл с 200 млн. лв. Казвам тези неща, за да е ясно, че имате определен ресурс, в това число и в националния бюджет и с национални средства, да се осигури такова финансиране. Въпреки това, като че ли правителството или нехае, или дори проявява безсилие относно обезпечаването нормалното функциониране на общините. Във връзка с различните възможности на общините като размер на събираемите местни приходи, за да се гарантира една такава достъпна за всички 264 общини до средствата на фонд ФЛАГ, се създаде компенсаторен механизъм за покриване плащанията за лихви и такси на общините към фонда до 100% за 90 общини и 50% за 140 общини. Въпросът днес е: каква е конкретната политика на настоящото правителство за обезпечаване на необходимото съфинансиране при изпълнение на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

Предприетите понастоящем мерки за осигуряване на допълнително финансиране на разположение на общините са изцяло в съответствие с отправените препоръки на Генерална дирекция „Регионална политика” към Европейската комисия. Към момента, както беше споменато, общините могат да ползват средства от фонда за органите на местно самоуправление - ФЛАГ, за изпълнение на проекти по оперативните програми „Регионално развитие” и „Околна среда”. Към момента са одобрени 95 искания за кредит на обща стойност почти 110 млн. лв., като се води диалог с ръководството на фонда относно предоставянето на допълнителни възможности за финансиране. Бързам да уточня, че ресурсът на фонда за тази година според направените прогнози ще бъде достатъчен съобразно нуждите на общините. финансите подготвя механизъм за изразходването на рамковия заем от Европейската инвестиционна банка в размер на 700 млн. евро. Подготвеният механизъм цели създаването на оператор – кредитна институция, защо не самият Фонд ФЛАГ, който да предоставя средства на крайните бенефициенти за съфинансиране на проекти по оперативните програми като възможен допълнителен ресурс. Работи се и по варианти за предоставяне на част от средствата от заема на общините. В тази връзка очакваме становището на Европейската инвестиционна банка. Съгласно Закона за държавния бюджет средства в размер до 95 на сто от предвиденото в оперативните програми публично финансиране на общински проекти, изпълнявани чрез структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, са предвидени в рамките на планираното финансиране на съответните оперативни програми. Изискването за допълнително съфинансиране от страна на общините цели да развие у тях силно чувство на собственост върху изпълняваните проекти, както е посочено в цитираното от Вас писмо на господин Анер. Конкретният текст е: „Приветстваме решението да се изисква от общините да съфинансират част от всеки проект под тяхно управление, тъй като това определено засилва усещането за участие и отговорност”. Следва да се отбележи, че след въвеждане на изискването за собствен принос от страна на общините до този момент не се забелязва спад в общинската активност при кандидатстването за безвъзмездна финансова помощ. Като пример мога да дам схемата „Подкрепа за интегрирано устойчиво градско развитие” чрез подобряване на градската среда, финансирана от оперативната програма „Регионално развитие”. Там от 68 общини – потенциални кандидати, проектни предложения са подали 64 общини. Към момента общините получават авансови плащания в размер до 20 на сто от общата стойност на проектите, което цели да улесни успешното начало на изпълнение на проектите. Знаете, неведнъж съм казвал, надявам се съвсем скоро да имаме резултат по отношение увеличаване размера на финансовото плащане специално за общините и специално за инвестиционни проекти между 35-40 на сто. Заедно с това се полагат усилия за опростяване на процедурите за обработка на исканията за плащане, както и верификация на разходите с цел да бъде ускорен процесът на плащания към всички бенефициенти. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За реплика давам думата на народния представител Румен Петков.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 защо тогава господин Анер ни е изпратил това писмо, което не е най-лицеприятният елемент от кореспонденцията, водена с Европейската комисия за последното десетилетие. Част от инструментите, които Вие изредихте като перспектива, са факт и днес и тук въпросът е защо те не се използват от администрацията – дали поради незнание, дали поради нежелание и саботаж, дали поради други причини? Това е въпрос, на който Вие трябва да отговорите. Проблемите днес са пределно ясни - заложеното ново правило за осигуряване от страна на общините на постъпателно нарастващо собствено съфинансиране. Това е проблемът и Вие го знаете много добре. Вие самият сте кмет и много добре знаете какво означават 5, 8 и 10%. и 10%. Това ще принуди общините да ангажират последователно 7 до 10% от размера на местните си приходи, които досега са спаднали с 20%. Това няма как да не рефлектира. Проекти ще се правят, но как ще се осигурява тяхното финансиране?! В Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., въпреки изричното предложение на нашата Парламентарна група на Коалиция за България, беше премахнат компенсаторният механизъм за лихвите. Това трябва да бъде отстранено с предстоящата актуализация. Иначе, пак казвам: Вие сте кмет, сигурно за две трети от залата е необходимо да се обяснява, но на Вас точно – не, до какво ще доведе, ако не възстановим ако не възстановим възможността за компенсиране на лихвите. Проблем е и регулярното осигуряване на средствата за съфинансиране от Министерството на финансите, което води до силно просрочване на сроковете за разплащане, а оттам и забавяне на изпълнението на проектите. Това неизбежно влияе пряко и косвено и на пазара на труда, и на степента на усвояване на средства от европейските фондове, и на приходите в републиканския бюджет. Днес ние можем да говорим, че сме увеличили степента на усвояваемост, но това е резултат на факта, че в предишните няколко години са готвени проекти, които сега се реализират. Вие знаете много добре това. Неотдавна в Габрово беше открит проект, в Ловеч – пречиствателна станция, и така нататък. Вярвам, че никой няма илюзии, че тези проекти са станали факт през последните осем месеца, най-малко Вие. Благодаря ви. За дуплика давам думата на министър Томислав Дончев. Мисля, че не е необходимо отново да правим сверка на двата основни индикатора, които показват темпа на използване на средствата от Европейския съюз – специално темпа на договаряне и темпа на разплащане, демаркирайки ги според различните правителства. За това беше говорено много и в никакъв случай резултатът не е в полза на предишното правителство. Категорично възразявам срещу избирателното четене на текстове от писмото на господин Анер. Още по-категорично възразявам срещу констатацията какво е писмото! На първо място, това е първото писмо, което веднага прозрачно и публично беше публикувано на сайта You Fun, а не както в други случаи – да бъде крито. Освен това, ако някой си направи труда да направи сравнителен анализ между всички писма, получавани през последните две години в страната, ще забележи, че това е най-доброто писмо. На въпроса, категорично съфинансирането, поемането на определен ангажимент от страна на общините има силно дисциплиниращ ефект по отношение определянето на конкретната инвестиция, и, ако щете, по отношение определянето на стойността на инвестицията. Съвсем друг въпрос е, че държавата има грижата, ангажимента да даде на общините шанс да ползват инструменти за кредитно финансиране, с което да осигурят финансова възможност да покрият разходите в периода, когато трябва да бъдат покрити. Такива инструменти съществуват, говорихме за Фонда ФЛАГ. Позволете да отбележа, че аз лично съм съгласен с отпадане на необходимостта общински проекти да бъдат съфинансирани в социалната сфера. Има редица проекти, където мотивацията на общините би могло да се предположи, че ще е по-ниска. Там моята лична позиция е, че съфинансирането от страна на общините би могло да отпадне. Благодаря. относно осигуряване на необходимите средства за съфинансиране на големи инфраструктурни проекти от оперативна програма „Транспорт”. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Защо зададох точно този въпрос по отношение съфинансирането и осигуряването на средства за оперативните програми? Защото основната цел като министър при Вас е именно управлението на средствата от Европейския съюз. Когато правителството издигна тази длъжност, мислех, че Вие ще бъдете основният координатор по решаването на всички проблеми. Господин Господин Дончев, надявам се, че сте поели този свой ангажимент. За какво става дума? Правителството обяви, че пуска два проекта, които вече са в действие, и че ще започне работа по тях още от 2010 г. Това са два големи проекта по оперативна програма „Транспорт”. Това са автомагистрала „Тракия”, която беше включена към индикативния списък, и съответно ЖП отсечката Пловдив-Бургас. Впоследствие разбрахме, че Пловдив-Бургас се отменя, тъй като имало някакви проблеми с търга, тоест има някакви сигнали, включително до ОЛАФ, за направени нарушения по самата тръжна процедура. Няма апликационна форма нито за единия, нито за другия проект. Това означава, че средства за 2010 г., може би до м. февруари 2011 г. не можем да очакваме от Европейския съюз. Трябват пари, които да осигури държавата, за да могат да бъдат построени тези два обекта. Затова Ви питам:

Ако Вие сам бяхте убеден, че строителните работи, които като обем ще бъдат извършени и, са ясни, то това трябваше да бъде направено в бюджетите на тези

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Мутафчиев!

По отношение на проекта за доизграждане на автомагистрала „Тракия”, с Решение на Министерския съвет № 226 от 23 април т.г. допълнително е осигурено заимообразно съфинансиране в случай, че стойността на проекта, одобрена от Европейската комисия, е по-ниска от достигнатата стойност в резултат на проведена процедура за избор на изпълнител, както и в случай, че проектът не бъде одобрен от Европейската комисия. При тази ситуация средствата се осигуряват от държавния бюджет. С приемане на посоченото решение е осигурено изпълнение на дейностите по проекта преди получаването на окончателно одобрение на проекта от страна на Европейската комисия. Бързам да Ви уведомя, че вероятността за това е нищожна предвид факта, че проектът е подготвен, заедно с експертите от програмата „Джаспърс”, което добре знаете каква институционална връзка има с Европейската комисия. За проекта „Рехабилитация на ЖП линията Пловдив – Бургас се очаква формулярът за кандидатстване да бъде подготвен и одобрен от управляващия орган на оперативната програма „Транспорт” до края на този месец тази година. Колкото до факта дали имаме подадена или одобрена апликационна форма, моля да отбележите, че това няма връзка с привеждането на авансово плащане. Моля да отбележите този факт, че това няма връзка с привеждането на авансово плащане. Ако проектът е одобрен от управляващия орган, това е основание за отпускането на авансово плащане ще Ви запозная с факта, че това е обичайна практика в повечето държави членки. Повечето държави членки могат да си позволят да стартират реализацията на повече проекти, като в този момент, когато имат необходимата степен на готовност, пускат за тях апликационни форми. Този подход осигурява по-голяма динамика и по-голяма скорост. Благодаря.

Аз Ви говоря за два проекта, които са над 50 милиона, и те трябва да получат одобрение от Европейската комисия. И ще Ви моля добре да четете и да се запознаете с конкретните условия при отделните програми. И затова Ви питах, освен средствата за съфинансиране, осигурени ли са за тази година. Вие ми казвате: да, осигурени са на финансите. Аз искам да Ви попитам и друго. Ще включите ли един списък, от който да е ясно този фонд, който гласуваме в парламента, че тези пари са точно за автомагистрала „Тракия” и за Пловдив Пловдив – Бургас. Твърдите, че ще бъде утвърден след няколко дни от управляващия орган апликационна форма, тоест и търгът. Но търгът е върнат. И тогава питам какво ще утвърди управляващият орган, за да може съответно да подготви апликационната форма и да я пусне до Европейския съюз. Пак повтарям, защото е над 50 милиона. Не е проект, който се управлява само от управляващия орган. Така че, авансови средства там не могат да се дават. Затова се теглеше

по стартовете и възможностите за реализация през 2010 г. И аз ще изразя съмнение и се надявам да ме опровергаете с действия, че до края на 2010 г. няма да се финансира нито по „Тракия”, нито по Пловдив – Бургас. Ето къде са парите. Необходими за да се дадат, господин министър, за археологически изследвания. Няма ги тези пари. Министрите пишат до Вас писма. Дайте ни тези пари, за да не спираме 500 млн. лв. Защо го правим това? това? Това ме кара да се съмнявам. Опровергайте ме, че тези пари, които министрите са искали, мога да Ви ги изредя. Примерно, за оперативна програма „Транспорт” са над 144 милиона, които не достигат за 2010 г.

с оглед тук да говорим на по-високо професионално ниво да го запозная детайлно с механиката на движението на големите инвестиционни проекти по смисъла на чл. 39 от Регламент 1083. Тогава мисля, че няма да задава такива въпроси. Иначе, от гледна точка на финансирането на такива обекти най-същественият въпрос не ми беше зададен. Аз няма да си го задавам сам. Той, разбира се, не е актуален за тази година. Той е по-актуален за следващата и е за съфинансирането на проекти, генериращи приходи. По този въпрос се работи в момента – да бъде създаден адекватен механизъм, за да можем да посрещнем предизвикателствата, които ще бъдат факт вероятно към началото на следващата година, най-рано в края на тази. Въпрос от народния представител Петър Василев Мутафчиев относно политиката по осигуряване на необходимия административен капацитет на управляващите органи – междинни звена и крайни бенефициенти, за нормалното функциониране на оперативните програми. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Господин министър, много са въпросите, които не са зададени, включително по финансирането. Примерно очаквайте скоро от мен един въпрос към Вас и към министъра на транспорта за това как изпускаме правилото n+3, което ще доведе до сериозни загуби за България, тоест по отношение средствата, които трябва да се осигуряват всяка една година. Помислете го и го запишете и него. Този въпрос, който Ви задавам, също е един от важните – за административния капацитет. И аз тук отново ще спомена писмото на генералния директор на дирекция „Регионално развитие”, свързана с административния капацитет. Колкото и да се усмихвате, това е един сериозен сигнал и не за миналото, а за настоящето, за това, което се върши сега. Смешно е, защото там се сочи, че над 50% в железопътна инфраструктура кадрите ги няма. И затова проекти, които нямаха забавяне, в момента вече имат забавяне. Пловдив - Бургас е един от сериозните примери. И обърнете внимание, ако сте получили информация какво са казали на мониторингов комитет преди няколко дни – във вторник или в сряда, че този търг не гарантира прозрачност и компетентност по неговото провеждане. Там, където са назначени само директори за членове на комисията. По същия начин стои безпокойството и за другите бенефициенти. Защо трябваше да се махат кадри, които започнаха да работят добре и изпълняваха индикативните програми. Тоест сроковете, които ние сме обещали пред Европейската комисия. За да можем да отчетем осем месеца след тяхното освобождаване или принуда за напускане, че тези програми започват да се бавят. Това е проблемът в железопътния транспорт в момента. Другият проблем е по административния капацитет на НАПИ. Да, имахме проблеми и ние не можахме да постигнем необходимото, което искаше Европейската комисия. Но какво се направи през това време по вашето управление? Има два проекта, които ние върнахме като управляващ орган и в момента още не са подадени, няма нито една апликационна форма за магистралите

господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Мутафчиев! Към момента са предприети следните мерки с цел укрепване на административния капацитет на структурите, имащи функции по управление на оперативните програми. Успешно се изпълняват предвидените дейности за изграждането на административен капацитет на администрацията на централно ниво и повишаване на компетентността на нейните служители.

в областта на регионалната политика на Европейския съюз и управлението на структурните и Кохезионния фонд. Обучени са 681 служители на централната администрация, участващи в процесите по управление на структурните инструменти в България. Централното координационно звено изпълнява проект „Укрепване на капацитета на регионалните и местни власти за усвояването на средствата от структурните и Кохезионния фонд”, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”. В рамките на този проект ще бъдат обучени не по-малко от 2800 служители от областните и общински администрации по хоризонталните - има и в областта, която споменах. С утвърдените от правителството изменения в Постановление № 121 на Министерския съвет за отпускане на безвъзмездна помощ по оперативните програми се въведе задължително организиране на разяснителни кампании преди стартирането на новите схеми за безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, което допълнително ще засили капацитета на бенефициентите за подготовка на качествени проектни предложения. С приетото за текущата бюджетна година Постановление № 67 за заплатите в бюджетните организации и дейности се запазват двойните заплати на държавните служители, изпълняващи функции по управление на финансова помощ от Европейския съюз. В обхвата на постановлението се включени общо 16 структурни звена, изпълняващи функциите по усвояване на средствата

Във връзка със засилването на контрола по управлението на средствата в постановлението е предвидено, че имат право на допълнително възнаграждение в размер на една основна заплата и служителите – звената за вътрешен одит, изпълняващи функции във връзка с изпълнението на оперативните програми. Конкретно за двете звена, които споменахте, които са конкретни бенефициенти по Оперативна програма „Транспорт”. Аз съм съгласен, че тези звена имат проблеми и с капацитета, включая и с институционалната памет. Само в ролята си на кмет по отношение на Агенция „Пътна инфраструктура” за две години работих с четирима директори. Това е стар проблем. Тук мерки, свързани само с обучение, няма да дадат резултат. Тук е необходим малко по-авангарден, алтернативен инструмент, създаването на перманентна, постоянна техническа помощ в или непосредствено до институцията – въпрос, по който в момента се работи. За реплика давам думата на народния представител Петър Мутафчиев. Господин министър, обучение – добре. Всички правят обучение, Европейският съюз ни отпуска пари за това. Трябва да се обучават кадрите. Въпросът е по какъв начин оценяваме кадрите. Държим ли на тези, които по принцип умеят, знаят какво правят или чисто и просто по политически причини непрекъснато променяме състава? Примерно в „Железопътна инфраструктура” беше назначен един директор – сега този директор е сменен, за да поеме вината може би за това, което стана с „Пловдив-Бургас”. Но това не оправя държавата, това не решава въпроса и проблемите, пред които сме поставени с оперативните програми. Защо? Защото се махат безпринципно хора, хора, които са обучени, за да обучаваме нови хора и да започнем от началото. Това е големият проблем. Другият проблем е със заплащането. Не може непрекъснато да се спекулира, че няма да я има втората заплата. В края на краищата тези кадри, на които разчита българската държава, за да могат да се реализират оперативните програми, за да можем да имаме напредък там, трябва да бъдат ценени, защото, отивайки в частния бизнес, те ще получат много пари. Това е проблем, пред който ние бяхме изправени и затова бяхме принудени да въведем тези мерки за увеличено заплащане. Аз ще се радвам, защото в това писмо на Дирк Анер има съмнение, че се изпълняват тези ангажименти, че ще поемете ангажимента, че допълнителното финансиране няма да бъде засегнато от мерките за икономии именно на тези звена, защото това са важните звена, които ще донесат приходи в България чрез реализацията на тези проекти. Не да се говори вчера, че, виждате ли, ние отново ще си поканим тези хора, които бяха освободени. Какъв смисъл има, като загубихме осем месеца? За това говоря.

Уважаеми господин Мутафчиев, не ми се иска да изчитам отговора си наново или да споделям това, което казах преди мъничко, защото Вие отново ми задавате въпроси, на които мисля, че отговорих. Няколко са мерките за съхраняване, запазване и развитие на административния капацитет. Създаването на добри, разумни условия за работа, в това число не изключвам и възнаграждението - не знам кой с какво спекулира по отношение нивата на възнаграждение. постановление на Министерския съвет, което детайлно урежда категориите служители с тези отговорности, които имат право на допълнително възнаграждение. Аз съм съвършено съгласен, че основна наша задача е да намалим текучеството в тези институции до минимум, за да пазим това, което се казва институционална памет, да съхраним капацитета там, където го има. Наред с това, съгласете се, че в никоя администрация не могат да бъдат толерирани служители, които не си изпълняват съвестно задълженията и са въвлечени в конфликт на интереси или откровени злоупотреби. Уверявам ви, че политиката на това правителство по отношение изобщо на администрацията, и специално по отношение на тези администрации, е тези служители, тези звена, които са необходими, вършат си добре работата и постигат резултати, не просто да бъдат пазени - те да бъдат стимулирани. Уважаеми народни представители, да благодарим на министър Томислав Дончев за днешното му участие в парламентарния контрол. Преминаваме към въпрос към Росен Плевнелиев - министър на регионалното развитие и благоустройството, от народния представител Димитър Чукарски относно пускане в действие на пречиствателна станция в с. Вратца, община Кюстендил. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги народни представители! Преди шест години в с. Вратца, община Кюстендил е изградена пречиствателна станция за питейна вода. Тази станция е изградена при изменението на пътя Кюстендил Гюешево, вариант „Дервена”. По време на строителството на пътя е прекъснато старо водохващане на селото. Макар пречиствателната станция да е завършена преди шест години, тя и досега не работи. Според институциите в Кюстендил няма подписан Акт 16 и не е приета от ВиК - Кюстендил. Областната структура на „Пътно управление” и ВиК си прехвърлят топката кой е виновен пречиствателната станция да не работи. Местната управа многократно е търсила помощ и отговор от тези институции, но без резултат. През летните месеци част от селото остава без вода. Така бе и на 29 май тази година при мое посещение там. През зимата водата в селото е кална. Непрекъснато говорим за вкарване на инвестиции в селските райони за подобряване качеството на живот. В същото време стоят вложени стотици хиляди, а може би и милиони левове, без да се използват. Освен всичко това, пречиствателната станция е оставена без охрана и е изложена на набезите на крадци. Досега е откраднат един капак на шахта и е разбито едно ел.табло. Във връзка с това моят въпрос към Вас, уважаеми господин министър, е: какви мерки ще предприеме ръководеното от Вас министерство, подопечните му институции ВиК - Кюстендил, и „Пътно управление” – Кюстендил, за да може пречиствателната станция да заработи,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

и показват редица действия или бездействия, които за съжаление са поредните, за които ние имаме нелеката задача да разрешим. Ще Ви запозная накратко с хронологията на проекта. За най-голяма изненада тази пречиствателна станция е изградена с възложител Агенция „Пътна инфраструктура” през 2002-2003 г. Тя е изградена като част от ЛОТ 2А/97 от Проект „Гранични преходи по Трансевропейската пътна мрежа”.

и казва: „да се предвиди в проекта изграждане на отклонение за с. Вратца от главния водопровод за гр. Кюстендил с водно количество” и т.н., и т.н. „Тъй като водата по главния водопровод идва от открити речни водохващания, то качеството й пряко се влияе от атмосферните условия, поради което е задължително изграждането на пречиствателна станция”. Това е мътната е мътната вода, за която Вие казвате. „При изпълнение на строителните работи за новото пътно трасе са разрушени дренажните кладенци на километър 11+320 и при километър 11+600, като този източник се е използвал в неблагоприятните сезони при недостиг на вода за питейно-битови нужди от основното водоснабдяване на селото, което и до днес се ползва и задоволява потребностите на жителите му. Вследствие на това е сменен водоизточникът, което е довело до необходимост от изграждане на пречиствателна станция”. Строителството на тази пречиствателна станция,

който изразява нежелание да приеме за експлоатация готовото съоръжение, считайки, че същото не е необходимо за водоснабдяването на с. Вратца. Междувременно, за да стане картинката още по-интересна – същото това дружество фалира и то изпада в момента в ликвидация.

който не се използва от агенцията по предназначение, тъй като не обслужва изпълнението на възложените функции на пътната администрация, пък ВиК, което междувременно е фалирало, пък е отказало да го ползва. Това е ситуацията към момента. Разпоредил съм се да бъде изготвен доклад от Агенция „Пътна инфраструктура”, да бъде изискано становище от „ВиК” – Кюстендил, от ресорните дирекции. След изготвянето му и запознаването с пълната картина, аз Ви благодаря, че ме информирахте за този казус, ще предприема незабавни действия и в бъдеще ще бъдете уведомен. Искам Искам да подчертая, че наистина на нас ни е много трудно да носим отговорност за изпълнението на проекти, чието управление е било под всякаква критика, забатачени, фалирали, не се знае кой защо го е направил и сега, разбира се, трябва да разкъсаме този възел, да подредим къщичката, в която живеем. Благодаря. За реплика има думата народният представител Димитър Чукарски. Аз много благодаря на господин министъра и смятам, че наистина ще трябва да държим връзка, за да може хората – сега, в навечерието на летния сезон да получат вода. Наистина, станцията изглежда много добре, много е красива, целият двор е със самозалесили се борчета на около метър-метър и половина. Смятам, че хората имат право да получават оттам една хубава вода, която слиза от планината. Господин министър, надявам се, че ще сложите в графика си една дата, на която да дойдете и да откриете станцията, но съответните Ви подопечени институции да се постараят да решат въпроса, за да може наистина хората да ползват водата. Благодаря ви. Благодаря на министър Росен Плевнелиев за днешното участие в парламентарния контрол. Преди да закрия заседанието, искам да направя съобщение, а именно:

И: 1. Оттегля проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, одобрен с т. 1 от Решение № 216 на Министерския съвет от 2010 г. 2. Оттегля проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, одобрен с т. 2 от Решение № 216 на Министерския съвет от 2010 г. 3. В Решение № 216 на Министерския съвет от 2010 г. се правят следните изменения: